към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов относно зачестили прояви на полицейско насилие над български граждани.

2010 г.: Питане от народния представител Яне Янев и Димитър Колев към Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма, относно политиката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за регулиране на отношенията между топлофикационните и електроразпределителните дружества. Следва да се отговори в пленарното заседание на 29 октомври 2010 г. 2010 г. Питане от народния представител Корнелия Нинова към Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните, относно политиката на Министерството на земеделието и храните в сектор „Тютюнопроизводство” за 2010-2011 г. Следва да се отговори в пленарното заседание на 29 октомври 2010г. Питане от народния представител Емилия Масларова към Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика, относно стартиране на проект „Социално включване”, финансиран от Международната банка за възстановяване и развитие. Следва да се отговори в пленарното заседание на 29 октомври 2010 г. Писмени отговори за връчване: - от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Искра Фидосова; Фидосова; - от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Димитър Дъбов; - от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Пенко Атанасов; Атанасов; - от министъра на здравеопазването Стефан Константинов на въпрос от народния представител Ваньо Шарков; - от министъра на здравеопазването Стефан Константинов на питане от народния представител Лъчезар Тошев. Преди да преминем към разискванията по питането на народните представители Тунчер Кърджалиев и Четин Казак към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов относно зачестили прояви на полицейско насилие над български граждани, искам да припомня, че на питането е отговорено в заседанието на 15 октомври 2010 г. Това е в предходния петък. На същото заседание 51 народни представители от парламентарните групи на Движението за права и свободи и на Коалиция за България внесоха предложение за разисквания по питането заедно с проект за решение. Съгласно нашия правилник, председателят на Народното събрание е длъжен да насрочи разискванията за следващия парламентарен контрол, тоест за днес, 22 октомври 2010 г. Предложението за разискванията по питането и проектът за решение са раздадени на народните представители на 20 октомври 2010 г., сряда. Внесени са проекти за решение, които следва да бъдат подложени на гласуване. Първо, проект за решение, внесен от 51 народни представители от парламентарните групи на Движението за права и свободи и на Коалиция за България, вх. №

Проектът за решение е раздаден на народните представители на 22 октомври 2010 г., петък. Искам да обявя разпределението на времето, съгласно чл. 92, ал. 2 от нашия правилник, а то е, както следва: парламентарната група на ГЕРБ разполага с 25 мин. за изказвания и реплики. Времето за дуплики не влиза в тези лимитирани минути. Парламентарната група на Коалиция за България разполага с 10 мин, парламентарната група на Движението за права и свободи разполага с 9 мин., парламентарната група на „Атака” - 6 мин., парламентарната група на Синята коалиция – 5 мин., независимите съгласно правилника – до 5 мин., общо 60 мин., както е предвидено по правилника. В това време не се включва времето на вносителите на основния проект за решение. Това е проектът за решение, приложен към искането за разисквания, внесен от 51 народни представители в рамките на 10 мин., както и времето за подкрепа на проект на вносителите – от 5 народни представители от парламентарната група на ГЕРБ.

разискванията. Преминаваме към самата процедура. От името на вносителите на основния проект подписан от 51 народни представители – заповядайте, господин Кърджалиев.

(ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми млади гости, скъпи колеги! Съвсем в началото ще ви припомня, че предишната седмица ние с моя колега господин Казак посочихме осем случая на драстичен произвол от страна на полицейски служители през последните два-три месеца. също така Върховна касационна прокуратура, където макар и в емпиричен стил беше посочено, че има тенденция за почти удвояване на тези разследвания срещу полицаи. Продължавам да чакам сериозен отговор на тези наши въпроси. Вместо очакваната от нас информация, предната седмица чухме от господин министъра едно прекрасно алиби за полицаите, които са допуснали всичко това.

Осланяйки се може би на евентуално политическо великодушие от наша страна, може би, господин вицепремиер, Вие очаквате да Ви разберем, имайки предвид какво точно се случва през последните дни. дни. Някои медии отбелязаха, очевидно с основание, че е приключил романтичният период и господин министърът има куп проблеми на главата си. Разбира се, тук визират протестния потенциал на полицейски служители и на други слоеве от обществото, които очевидно могат да преминат в реални действия; всичко, свързано с упреци от една или друга страна, Синята коалиция репликира и не е доволна от раздутия бюджет на МВР;

За нас обаче истината продължава да е същата, а именно: налични са жалби от страна на човек от Търговище срещу двама полицейски служители, а именно Лазар Лазаров и Красимир Василев от Търговище, в Плевен срещу полицейския служител Николай Георгиев, в Благоевград срещу полицейският служител Васил Бойчев, в Кърджали и т. н., и т.н. Искам да изляза за конкретните детайли. Днес нашата най-важна цел е да защитим нуждата от създаване на такава временна анкетна комисия, която да разследва всички тези случаи. В последните месеци, уважаеми колеги, ние сме убедени, че има ясна, отчетлива и дори натрапчива тенденция за привилегироване на репресивния апарат, да не кажа фаворизиране на този апарат. Доказателства за това има много. Какво точно имам предвид? Имам предвид липсата на рестрикция в бюджета на този репресивен апарат, цялото надменно и назидателно говорене, всички тези показни полицейски акции с нарицателни и дори колоритни имена, които обаче много често завършват с неудачи. Човек обаче има чувството, че живее в един перманентен полицейски и правоохранителен кинофестивал.

липсват мерки по отношение на превенцията, по отношение намаляването на случаите, да не говорим за пълната ерадикция на тези проблеми, пълното ликвидиране на тези проблеми. Цялата тази тенденция очевидно се усеща, понякога дори интуитивно от полицията, от обикновения полицейски служител. В унисон на всичко това той изгражда едно

този стереотип на поведение ще се утвърждава и запазва и това е вредно за нашето общество. Тази нагласа – на окриленост, в лаконичен стил може да звучи и по следния начин: министърът ни пази,

този въпрос не е актуален, не е меродавен, конюнктурно е много далеч от тях, дори е имагинерен, ние мислим, че ако някой от нас пострада или някой наш близък пострада, това мнение ще се смени. РЕПЛИКА: А ако

Уважаеми колеги, ако трябва да сме сериозни: голяма част от вас имат опит в регионалната политика, разбират точно за какво говоря и за какво става реч. Сигурен съм, че ако преодолеете партийната матрица, повелята, решението, което сте взели, сигурен съм, че не само ще разберете, но и ще подкрепите нашето предложение за анкетна комисия. Трябва само една крачка, крачката се нарича „смелост”! И накрая

говоря хипотетично. Можете да се обадите на разследващия прокурор да е снизходителен. Можете да дадете сигнал и на съдебния лекар, и на защитаващия адвокат и т.н., и т.н. Казвам това,

продължавам да смятам, че това не е правилно в чисто човешки аспект. И за свое вътрешно удовлетворение

няма да са бреме на плещите Ви, господин вицепремиер, и тогава няма да имате нужда от изразяване на алиби в защита на тези полицейски служители, тогава аз, зависи от днешния Ви отговор,

„Да, д-р Кърджалиев, навремето Вие бяхте прав, но нали разбираш, конюнктура, тогава така стояха нещата”. Благодаря за От името на вносителите на решението, подписано от петима народни представители от Парламентарната група на ГЕРБ, думата има господин Ципов.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 Темата на днешните разисквания е изключително важна за обществото, тъй като е необходимо ясно да изразим нашата политическа воля за нулева толерантност към подобни явления и повече прозрачност по отношение на резултатите от проверките на подобни случаи. Точно по повод извършени от служители на Министерство на вътрешните работи правонарушения правителството на ГЕРБ за първи път през последните години демонстрира своята ясна политическа воля. Доказателство за това са големият брой разследвания, включително и внесени обвинителни актове срещу служители от системата на МВР, станали извършители на едно или друго деяние, което от своя страна, според нас, е прецедент в новата история на България и израз на волята на настоящото ръководство на МВР за безкомпромисна битка с престъпността, като се започне от най-високите етажи, какъвто е примерът с директора на дирекция „Миграция” на Министерството на вътрешните работи, и се стигне до добре организирани полицейски криминални мрежи, какъвто е случаят с кражбите на гориво от тръбопровода на „Нефтохим”. Именно и с оглед на това ние внасяме проект на решение, чрез който задължаваме министъра на вътрешните работи да ни запознае с цялата информация относно предприетите действия и най-вече за резултатите от прокурорските проверки за това дали има образувани досъдебни производства или пък дисциплинарни такива. Ще си позволя, госпожо председател, понеже решението беше внесено вчера в късния следобед, да прочета неговото съдържание: „Проект РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питането на народните представители Тунчер Кърджалиев и Четин Казак към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов относно зачестили прояви на полицейско насилие над български граждани Народното събрание, на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 92, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Възлага на министъра на вътрешните работи, след приключване на съответните дисциплинарни и прокурорски проверки във връзка със сигнали за полицейско насилие, писмено да информира Народното събрание за резултатите от тях, както и за взетите мерки от страна на министерството.” Благодаря.

Кой желае да вземе думата? Заповядайте.

Министерството на вътрешните работи на Република България в последната година успешно провежда нова политика на поведение на своите служители при изпълнение на служебните им задължения. Основната характеристика на този модел е, че полицията като институция и всеки полицейски служител извършва дейността си в непрекъснат контакт с местната общественост при условията на съпричастност и взаимно подпомагане. Всяко модерно общество осъзнава необходимостта от по-широка обществена отговорност и подкрепа от страна на гражданите към дейността на органите на реда. Именно тази обществена отговорност дава гаранция за утвърждаване на доверието в държавните институции и в частност Министерство на вътрешните работи като елемент на демократичната система. За съжаление, следва да се отбележи фактът, че у нас системата и ефектът от правосъзнанието, като елемент на обществения живот на определени социални единици, е недостатъчно развита. В този смисъл промяна в методите и нагласите за установяване на положителна оценка и подобряване на отношението към полицията на местно и национално ниво са налице, но за постигане на по-висока ефективност са нужни съществени промени и в нагласите на обществото, предпоставящи законосъобразното поведение на всеки един негов член. Несъмнено един от най-тежките социални проблеми в страната ни през последните години е проявата на насилие като най-широко понятие. По дефиниция всяко действие, бездействие или поведение, насочено срещу другия човек или собствената личност, което предизвиква психическо, физическо и емоционално страдание, представлява в чистата си форма насилие. Една от често присъстващите в обществения живот теми е тази, свързана с проявата на полицейско насилие в страната ни. Безспорно това е една от най-провокативните теми, занимавала вниманието на медии, политици, анализатори, неправителствени организации, правоохранителни органи, поради своята социална значимост. Изследван в дълбочина проблемът, свързан с проявата на поведение от страна на служители на системата на МВР, оприличавана като полицейско насилие, сочи, че съвременните фактори на средата, които засилват тенденцията за упражняване на насилие в нашата страна, влияят пряко и върху тези проявления. Един от сериозните фактори, предпоставящи подобно поведение, е социално-икономическата и финансовата криза и техните последствия – фактори, които застрашават физическото оцеляване на отделни професионални групи, в това число попадат естествено и полицаите, предизвикват духовно обезверяване, пряка връзка с прояви на определени остри агресивни поведения. Вторият сериозен фактор, обуславящ такова поведение, са средствата за масова информация, разглеждани като фактор, който застрашава изграждането на ценностната система, обществените единици като цяло и в известен смисъл провокира използването на насилието като механизъм за решаване на конфликти, включително и при упражняване на професии. Следващият по значимост фактор е отчуждението, което застрашава сплотеността на определена професионална общност, провокиращо недоверие и несигурност. Не на последно място насилието се провокира и от социалната девалвация – фактор, който застрашава съхраняването на духовна идентичност, тъй като липсата на ценности и ценността ориентация се отразява предимно регресивно на човешкия род. Ето защо всички тези фактори трябва да бъдат взети предвид, когато се изследва професионалната обстановка в системата на МВР при осъществяване на определените им от закона функции. На първо място, полицейският служител е ангажиран с осъществяване на контрол по спазване правата на човека, уважението към закона, насърчаване на междуетническата толерантност, полагането на ефективни мерки за борба с корупцията, стремейки се да установи открито ефективно и полезно партньорство с обществото, изпълнявайки си задачите за осигуряване на обществен ред. В този смисъл действията на българския полицай следва да бъдат разглеждани като такива, упражнявани с цел постигане на обществения интерес, а не като насочени срещу определена личност. За постигане на така нужната на обществото ни ефективна полиция, способна да гарантира сигурността на гражданите като потребители на полицейската услуга, МВР успява да наложи успешно нови подходи и методи в организацията и формите на работа в полицейската институция, действаща като обществен защитник и партньор, стремейки се да преобрази изграждания доскоро имидж на монолитно действащ репресивен орган. Традиционно полицията е ориентирана проактивно и критерий за ефективността й е задържането на извършителя на правонарушението и стремежът да въздейства върху причините и да предотврати или ограничи нежеланите последствия. Именно тези действия на българския полицай, от една страна, се оценяват високо от обществото ни, а от друга, често твърде тенденциозно и публично се разглеждат като форми на проявено полицейско насилие. Не бива да забравяме, че полицейската работа е свързана с идентификацията на проблемите на местните общности с цел да бъдат разрешени съществуващите проблеми, преди същите да са ескалирали до степен на неконтролируемост. Взирайки се в множеството управления на насилието с българското общество, често напълно съобразени с предписанията на закона, действията на българските полицаи са оприличавани произволно като полицейско насилие. Може би неслучайно действията на полицията пред широка обществена аудитория често биват представяни, пречупени през призмата на стремежа да се открива на всяка цена негативното с цел същото да придобива все по-голяма публичност. България е една от малкото страни, чиито новини всяка сутрин стартират ежедневно с отразяване на различни по степен и форми насилствени действия, в това число нерядко и такива, проявени от полицейски служители. Стремежът към представяне на наличието на мрачна действителност в страната сякаш се превърна в естествения цвят на българската битност, с който всички се примиряваме постепенно и неусетно. Намирам пряка връзка между казаното дотук и отразяването на инциденти, оприличавани като прояви на полицейско насилие. Следва да се отбележи обаче, че в крайна сметка полицията действа с цел да осигури охрана на обществения интерес и да постави пред изпълнението на закона всеки член на гражданското общество, включително и собствените си служители. Не бива да забравяме, че всъщност преди всеки от нас да бъде летец, лекар или политик, трябва да бъде човечен гражданин, спазващ нормативно установените правила и морално етичните изисквания на обществото, като, разбира се, това е и социалният ангажимент на българския полицай. Полицейският служител, независимо от неговата позиция в йерархията на МВР, в резултат на повишеното обществено доверие в последната година все по-често се ползва с одобрението на гражданите поради успешно решените проблеми на общността. Като следствие на това същият несъмнено се чувства по-удовлетворен и мотивиран за работа. Стратегията за доближаване на полицейското обслужване до гражданите дава възможност за промяна в социалния образ на полицията сред населението, тоест за превръщането й в орган за защита функция, която всъщност е най-присъща за този орган. Чрез повишаване ефективността на работата на българската полиция е налице утвърждаващата се в обществото идея за засилване на превантивната дейност на полицията, за превръщането й в социално легитимна институция, еднакво приета от всички индивиди и социални групи на обществото, като необходим и безпристрастен инструмент за разрешаване на конфликтите. Осигуряването на спокойствието на гражданите във всички случаи следва да става чрез минимум намеса в техните права и свободи, като полицията винаги следва да е на тяхно разположение и услуга. Крайният ефект на работата на ръководството на МВР е ефективна и ефикасна полиция, ползваща се от широка обществена подкрепа и сигурно общество, състоящо се от спокойни и удовлетворени граждани. Благодаря ви, колеги.

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Вземам думата за триминутно изказване, защото смятам, че е важно да сме наясно за какво иде реч. Въпросът, който поставиха народните представители Тунчер Кърджалиев и Четин Казак, вече има две измерения. Първото измерение е за самото полицейско насилие, за случаите на насилие, но вече имаме и второ измерение – то е големият въпрос за политическото покровителство на полицейското насилие. Уважаеми господин вицепремиер, продуцент на второто измерение на въпроса сте Вие с Вашите отговори на конкретните въпроси и питания за проявите на насилие. Отговорите Ви неизменно се свеждат до следното полицаите са действали срещу нарушители или престъпници. Ние вече го заявихме на премиера, добре е да го кажем и на Вас. Полицейското насилие не може да се представя като противодействие на престъпността, защото самото то е престъпление! Вие като вицепремиер и министър на вътрешните работи трябваше категорично да се разграничите от всяка проява на полицейско насилие по две причини. Първо, за да съхраните честта на хилядите добросъвестни полицаи, които не трябва да носят дамгата на насилници и, второ, да не давате знак, че полицията е ценност сама по себе си и може да прави каквото си иска. И ако след първите въпроси, включително и за Кърджали, във връзка с едно момиче, което пострада в резултат на неправомерни действия на полицията, Вие се бяхте разграничили от полицейското насилие, нямаше да последва случаят Търговище, когато вече бе пребит 67-годишен, възрастен мъж. Ако насилените са нарушители или престъпници, те дължат глоби или отговорност, обаче пред съда, защото съдът е този, който ще определи някого дали е престъпник и, ако трябва, ще влезе в затвора! Някъде в НК да ви е дадено право вие да съдите и да наказвате с юмруци и ритници? Такива текстове в НК няма! Точно затова – уважаеми колеги, завършвам призовавам да подкрепите нашия проект за Решение за създаване на Временна анкетна комисия, защото тази Временна анкетна комисия, наред със случаите на полицейско насилие, трябва да провери има ли политическо покровителство над полицаите насилници! А това не може да бъде работа на вицепремиера, защото би означавало той да проверява себе си! Така че, много съжалявам, но вашият проект за решение е опит да подмените същината на темата. Темата е не само полицейското насилие - основната тема е: има ли политическа среда, която поощрява полицейското насилие? Точно това трябва да провери Временната анкетна комисия. Благодаря за вниманието.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Наистина в последната година има конкретни случаи на полицейско насилие и произвол – нарушаване неприкосновеността на жилището; посегателства срещу невинни хора;

Тази картина стана емблема на сегашното управление на МВР. Тези действия представляват нарушения на Конституцията, на Наказателно-процесуалния кодекс и на други нормативни актове, които гарантират човешки права. Много е тънката границата, господин вицепремиер, между борбата с престъпността и полицейското насилие. И Вие, господин Цветанов, в няколко конкретни случая преминахте тази граница. Но трябва да бъдем реалисти. Да погледнем фактите – голяма част от българските граждани одобряват действията на Министерството на вътрешните работи. Защо има това противоречие, колеги? Българските граждани търсят възмездие. Те искат престъпниците да влязат в затвора, откраднатите от тях пари да бъдат върнати в хазната, искат законът да се прилага еднакво за всички и да има справедливост. Така че те са прави в очакванията си. Оправда ли обаче МВР тези очаквания? Мисля, че не. Да видим пак фактите. Какво имаме за една година? Множество шумни акции, умишлено заснемани, последователно представени чрез медиите, ежедневни натрапчиви внушения, че ГЕРБ се бори с престъпниците, издаване на присъди от екраните от хора, които нямат нито компетенцията, нито правомощията да го правят, извън съда, който единствен може да го направи. Ето това е видимото, това е на повърхността, това е заблудата. А какво има под повърхността? Нито един престъпник не е вкаран от ГЕРБ в затвора за тази година. Факт! от ГЕРБ.) Откраднати пари от българските граждани не са върнати в хазната! Скалъпени обвинения, липса на доказателства, арестуваните са освободени. И когато лъсна тази истина, дойде следващата манипулация – съдът е виновен, защото е корумпиран. Да, сигурно има и корумпирани съдии, но не може една цяла система съдебната, да бъде заклеймявана заради това, че в някои случаи МВР не е в състояние да събере доказателства, да закопчае един престъпник така, че да няма мърдане,

уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Смятам, че днешният дебат, особено след това, с което завърши колегата Нунев, след снощните прояви, показва, че темата, по която днес дискутираме, е наистина много важна. Разбирам, че мотивите за провеждането на този дебат От една страна, вносителите – колегите отляво, имат желание името на вицепремиера Цветанов да бъде спрягано по поводи и без поводи 24 часа в денонощието. шест, да. Благодаря. И той да седи, ако може тук, ако не – на други места, и да дава обяснения. Понеже искам да тръгнем и да видим нещата конкретно в ситуациите, свързани с така нареченото полицейско насилие, трябва да си изясним напълно и да имаме позиция по един въпрос: в България, във второто десетилетие на ХХІ век по никакъв начин не трябва да бъде допускано да има и съмнения за полицейско насилие. Фактът, че западните ни партньори, включително и от една изключително демократична държава каквато е Германия, от нейната най-богата провинция Бавария дойде ясното послание, че това, което се случва в рамките на Министерството на вътрешните работи, има доверието на нашите партньори. След като има доверието на нашите партньори, значи и това, което тук, при нас, трябва да бъде направено, не е толкова много. Ние трябва да видим и да заявим ясно политическата воля, а аз смятам, че правителството трябва да има такава воля – полицията да спазва правата на гражданите. Освен че спазвайки правата на гражданите, тя трябва да има силата и решимостта, господин министър, да гарантира и правата на останалите граждани. В България последните години на лесните пари акумулираха огромен ресурс у различни хора, които имат възможност и все още проявяват абсолютно арогантно поведение по пътищата, по ресторантите, на обществени места, неспазвайки правила за движение, неспазвайки норми на благоприличие и демонстрирайки благополучие. Смятам, че в такива случаи полицията трябва да бъде много по-решителна. Смятам, че полицията трябва да бъде много по-решителна и тогава, когато става въпрос за опазване на изолираните селски райони, на възрастните хора, които живеят по селата и махалите, когато става въпрос за опазване на земеделската продукция. трябва да бъде непримирима и с голяма доза твърдост, но без да прекрачва от другата страна на закона, да отстоява правата на българските граждани, пазейки ги и от големия брой хора, които в България през годините получиха правото да носят оръжие. оръжие. България е една от страните, в които изключително голям брой хора получиха право, имат това оръжие и то представлява потенциална заплаха – заплаха за България като страна – член на НАТО, участваща в мироопазващи и мироподдържащи операции на Алианса. Като страна, имаща своите мисии и в Ирак преди време, и сега в Афганистан, Афганистан, ние сме потенциален обект, който представлява интерес за различни терористични организации. Точно в този смисъл българската полиция трябва да усети подкрепата на българското общество за това и да си върши работата и в тази насока. Искам на още нещо да обърна внимание на залата и специално да се спра на полицейското насилие като такова. Полицейското насилие, уважаеми дами и господа, е реминисценция от периода на личния режим на цар Борис цар Борис ІІІ и на милиционерската българска социалистическа държава, когато единственият критерий за липса на полицейско насилие е дали те изписват сутрин и казваш, че днес полицията бие по-малко от полицията снощи. Въпросът е, че тези неща трябва ясно да бъдат афиширани от правителството и от министъра, че не трябва повече да се случват. Българската полиция не е сила, която иска да репресира българските граждани. Българският полицай трябва да бъде помощникът, трябва да бъде гарантът за правата и свободите на българските граждани. Затова, господин министър, аз смятам, че с приключване

Реплики? Няма желаещи. Професор Станилов, имате думата за изказване. Това, че замерят министъра на вътрешните работи оттам и оттам с компромати, мъчат се да му вадят апартаменти и говорят за полицейско насилие, е един изключително добър симптом.

Аз питам колегите отляво: колко пъти полицията под ръководството на Цветанов е набила някоя мирна демонстрация от многобройните протести във връзка с бюджета или медицинското осигуряване, или когото и да било друг?

никой не поиска да се образува анкетна комисия, за да се пита за какво става дума, а работата отиде в съда. Когато отидохме при господин Михаил Миков

Това беше поведението, колеги, противници на полицейското насилие. Когато тръгнахме да демонстрираме нашия протест пред дошлия тук турски министър-председател и да искаме да ни върне дълга, полицията прегради цяла улица, блъска ни, би ни. Натикаха няколко души от нашите в джиповете – за това има снимки и е документирано. Този мирен протест на „Атака” как беше посрещнат и какво насилие беше това – полицейско, политическо или каквото и да било друго?

за права на човека са глупости и в българското общество нямат стойност, защото кой ще защитава правата на онези, които блъскат в полето и им обират след това реколтата? Кой и кога Кой и кога е излязъл тук и е казал, че полицията тръгва да защитава именно тези права? Когато убиха пазача на черешовата градина в Кюстендилско, кой, освен полицията, отиде да се намеси и какво стана в съда? Осъдени ли са тези хора?! Кои от тези престъпници, които убиха моя приятел Станимир Калоянов – професор по тракология, са осъдени? Намериха ли ги, какво стана?! Всичко това се замазва. Сега Цветанов употребявал полицейско насилие!

Уважаеми господин Цветанов, от името на парламентарната група на „Атака”, Ви изказвам благодарност за твърдото поведение и искрено Ви желаем успех, защото без вашия успех няма да се получи нищо! Изедниците трябва да треперят не само от хеликоптера,

Няма желаещи. Думата иска господин Георги Терзийски, независим народен представител, но съгласно предварително обявеното време независимите народни представители разполагат с 5 минути, което дори беше просрочено от изказалия се преди това народен представител Димитър Чукарски. По тази причина, господин Терзийски, не мога да Ви дам думата. Други народни представители? Заповядайте, господин Димитър Лазаров. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Цветанов, уважаеми колеги! Темата наистина е достатъчно сериозна. Тя е сериозна не само в частта, която днес е поставена за разглеждане, за да се отнесем сериозно към нея. Аз искам да Ви припомня няколко случая:

Енина–Горно Черковище беше убит полицай. Те бяха убити от престъпниците при задържане или при опит за залавяне. Къде ще намерим баланса наистина в това, което се казва: в борбата против престъпността, във волята на полицията и в увереността им да упражняват своите правомощия така, че да се борят с престъпността. Уважаеми д-р Кърджалиев, извинявайте, Вие сте от една либерална партия и имате право да поставите, както всеки един гражданин-депутат, въпроса за случаи на полицейско насилие. Дали са основателни или не – е друга тема, но аз чух нещо, което малко ме озадачи, поради което не мисля, че искрено поставяте въпроса. Вие употребихте в две трети от Вашето изказване термина „репресивният полицейски апарат”. Извинявайте, започвате да работите с понятия, от преди двайсет години – и от тази зала, и в обществото звучаха – „репресивният полицейски апарат”. Неслучайно напомних тези случаи за загиналите полицаи. Те ли са репресивният полицейски апарат в днешна България, когато правителството наистина и по признание на обществото, и по признание на европейските комисии показва, че има воля да се пребори с престъпността? Уважаеми колеги, наистина е сериозен дебатът. Да, трябва да бъдем безкомпромисни, когато има случаи на упражнено полицейско насилие извън нормите предписани в закона. Аз бих повярвал на тук говорещите – ако 2009 г., м. януари, тук, пред сградата на този парламент, също беше упражнено, може би, неслучайно казвам – полицейско насилие, при един мирен протест на майки и студенти. Направихте ли тогава анкетна комисия? Хайде, припомнете си тогава! Вие бяхте почти всичките, от тази страна на залата (сочи лявата страна), в този парламент. Беше ли искана анкетна комисия? Беше искана, когато отвън бяха набити протестиращи! Не може да има двоен морал при тази важна чувствителна тема за обществото! Нека се отнесем сериозно към дебата

Реплики? Други народни представители, които желаят да участват в дебата? Заповядайте, господин Ципов. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер и министър на вътрешните работи, уважаеми колеги! колеги! Дискусията днес е много важна. Какво трябва да стане ясно в момента на залата във връзка с тази дискусия? Определено може да се открои една тенденция за намаляване на регистрираните и приети за основателни случаи на полицейско насилие и това личи от представената информация от министерството. От друга страна, в доклада на прокуратурата и разследващите органи за 2009 г. се отчита ръст на образуваните дела на такива случаи. Какъв е изводът от тази информация? Изводът е, че компетентните органи все пак предприемат всичко необходимо за намаляването и недопускането на прояви на злоупотреба със сила от страна на полицейските органи. Важното, което трябва да се постави като акцент в днешната дискусия, какви мерки следва да бъдат предприети по отношение на засилването на обществения и гражданския контрол за недопускане на такива прояви. На второ място, увеличаване на прозрачността при извършване на проверки на тези случаи. Аз смятам, че по отношение на контрола ние също дадохме своя принос, на първо място, чрез днешната дискусия. Но нека не пропускаме и нещо друго. С последните изменения на Наказателния кодекс от тази година завишихме сериозно предвиденото наказание за нанасяне на телесна повреда от полицейски орган – при или по повод изпълнение на службата му. За тежка телесна повреда горната граница на санкцията вече е 15 години, а за средна телесна повреда приехме двойно увеличение на наказанието, което стана от 2 до 10 години. Това са изключително сериозни санкции, колеги. Това следва да бъде и най-сериозният превантивен ефект за недопускането на такива случаи. Така определените размери на наказанието водят и до невъзможност за прилагане на института на освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Достатъчно ли е това по отношение на контрола от страна на обществото? Може би, не. Ние смятаме, че трябва да бъде засилено сътрудничеството с неправителствения сектор, особено по линия на превенцията. Бяха направени вече първи стъпки за това, но в този аспект има какво да се желае, най-вече по отношение на инициативата на министерството в тази област. Тук своя принос биха могли да дадат и редица организации за защита на правата на човека, които да участват активно в един процес на обучение на служителите на МВР, за предотвратяване на подобни прояви и недопускането им. Относно прозрачността на действията от страна на министерството във връзка с осъществяването на проверки на регистрираните случаи на полицейско насилие, министър Цветанов неведнъж е заявявал готовността всеки един случай да бъде проверяван и да бъде изнасяна в обществото информация за резултати от всяка една проверка. Друго, което аз считам, че би следвало да обсъдим, е възможността да се намери правилният механизъм да бъдат отразявани постъпилите сигнали за полицейско насилие, извършените проверки от компетентните органи, образуваните дисциплинарни производства, тоест всички предприети мерки, включително и това – дали са изпратени съответните материали на прокуратурата? Важно е да има обратна връзка, за да не се поставя под съмнение качеството на извършените проверки на постъпилите сигнали. Смятам, че именно по този начин ще се гарантира отчетността и прозрачността на действията и ще се изгражда общественото доверие в органите на реда. В заключение бих искал да обърна внимание на един важен въпрос, според мен: какво е доверието в правоохранителните органи? Създадените лоши практики, непрекъснатите скандали, които възникнаха в тази сфера, създадоха един лош образ на органите на реда. За съжаление, това формира едно изключително негативно обществено мнение и силно недоверие към всички служители, като обикновено всички те се поставят под общ знаменател, ако мога да се изразя образно. Смятам това за некоректно, тъй като в тази система работят и много кадърни и разумни хора, които желаят да спазят основния принцип в своята дейност – правилно прилагане на закона, както и зачитане и гарантиране на правата и свободите на гражданите. Призовавам ви, уважаеми колеги, нека не изхождаме от презумпцията за недобросъвестност на всеки един полицейски служител, нека не мислим, че всеки един от тях е потенциален извършител на действие охарактеризирано като полицейско насилие. Тяхното призвание е съвсем различно, колеги! Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Днешният дебат е абсолютно губене на време и е един водевил, който отново разиграват комунисти и турци. Целта, да ви го кажа, колеги от ГЕРБ, и на Вас, господин министър, е прозрачна и ясна.

обвиняват министър Цветанов в полицейско насилие, тоест полицията на Цветанов биела и упражнявала насилие,

явно те са станали за резил на българския народ с наистина полицейско насилие, за което проф. Станилов преди малко каза някои неща и напомни какво е ставало и че това се прави от тази страна. Ако си спомняте преди два-три месеца, или в края на миналата сесия, в продължение на няколко месеца, ударът беше нанесен срещу другия вицепремиер. Тогава там се биеше, там бяха нанасяни концентрирано, последователно, непрекъснато ударите.

Няма. Други изказвания? Няма. Давам думата на вицепремиера господин Цветанов. Заповядайте, господин Цветанов.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

Провокирането на днешния дебат бяха конкретно формулирани и зададени случаи с евентуално полицейско насилие. Народното събрание, като парламентарна република, трябва да излагаме всички факти и обстоятелства и всеки трябва да развие своята теза от различните гледни точки, кой какво защитава и кой какво е защитавал в годините, откакто участва в политиката. Аз искам да припомня само първия случай и ще изброя всички останали, които бяха в писмото. Първият случай е така нареченият криминален случай – те всички са криминални, които предизвикаха политическо говорене. Случаят в Кърджали. Това, което мога да добавя, защото беше изприказвано много, говорим за една специализирана полицейска операция, която е насочена към предотвратяването и непозволяването с мълчаливото съгласие на държавата да се развива престъпна дейност, свързана с трафик на момичета с цел сексуална експлоатация. Понеже имаше един човек от един апартамент, който беше поръчал проститутки на сводника, който в момента е с постоянна мярка задържане под стража (реплики престъпник, защото той имаше излежана ефективна присъда и беше осъден на 9 г. и 6 м., въпросният Джем, с поправката, която вие прокарахте в Четиридесетото Народно събрание поправката Ванко-1, този човек не излежа ефективната си присъда от 9 г., а излежа присъда от 2 г. и 6 м. благодарение на вашия лобизъм и подкрепа за статуквото, което търпим 20 г. Това, което мога да ви кажа, е че от дисциплинарната проверка, която беше направена и впоследствие, естествено, всичко беше предоставено на Прокуратурата. Прокуратурата отказа да образува наказателно производство. Вторият случай, който визирате, е случаят с така наречената операция на хора, които се занимаваха с нелегално източване на гориво от продуктите, които са по мрежата за разпространение. В тази операция има едно лице, което при провеждане на специализираната операция, знаете, че тогава имаше хора, които успяха да избягат и да се укрият и трябваше да бъдат предприети допълнително издирвателни действия и естествено, че те са провокирани с проверки, които трябва да бъдат извършени в обсега на операцията, която се провежда и естествено, че трябваше да се спират за проверка и други лица. Тогава, по с течение на обстоятелствата е преминало едно лице, което е спряно за проверка, което е притежавало законно притежавано оръжие „Глог”, но не е представило своето разрешение – без да му е оказано абсолютно никакво насилие, защото след това оттегля своите претенции, които беше изразил на пресконференция, организирана от БСП в Бургас. Аз мога да ви уверя, че по тази проверка – дисциплинарната проверка е показала, че няма полицейско насилие и не трябва да се спекулира с ефективната работа на правоохранителната система в борбата срещу всякакъв вид престъпления, които се извършват на територията на страната. Третият случай, е свързан със случая, който беше в Търговище. Лицето Рафет Бекир, всъщност, това е случаят в Плевен, за който беше провокирано, че е имало полицейско насилие. Когато полицейският патрул отива на сигнала, който е подаден за кражбата, там има охранител, който посочва лицето. Полицаите отиват, задържат го, след снемане на неговите обяснения е видно, че той не е извършителят и затова те прибягват към евентуалния извършител, който е лежал с ефективна присъда точно за кражба. Няма абсолютно никакво полицейско насилие и това е документирано и в проверката, която беше направена. (Реплика от ДПС.) Това, което беше свързано с търговищкия случай в с. Голямо Ново лицето Хамди Салим. Знаете, че това правителство иска да приложи максимално контрол и не позволяване за разпространение и продажба в търговските обекти на стоки без бандерол, за които няма платени съответните такси.

Разбира се, че тази комплексна работа, която вършат колегите не е епизодичност в работата, а е постоянен подход в противодействието на този вид разпространение и пускане в търговската мрежа. Това лице, когато беше беше за пореден път проверен търговският му обект е установено, че е укрило малки количества цигари, за които е казало, че са за негова лична употреба. Колегите са се съобразили с тежкото здравословно състояние на неговата съпруга и след това той е бил привикан в районното полицейско управление, за да даде своите обяснения. От свидетелски показания е видно, че лицето излизайки от районното полицейско управление няма нищо, което да провокира някакви подобни съмнения, но единственото, което имаме от свидетелските показания е, че има сериозно афектиране на този човек. Това, което мога да кажа в потвърждение на това, което казвам е, че при извършената съответна проверка не е констатирано такова полицейско насилие. Лицето не е представило надлежни документи за осъществяване на тази търговска дейност и на работното време на търговския обект. Уважаеми дами и господа народни представители, аз съм убеден, че сигурно ще кажете и за случая „Гольовците” - така наречената фамилия, която се занимава с лихварство от Кюстендил. Тук виждам, че има депутат и от вашата парламентарна група, който присъства днес. Всички знаем кое е лицето, което беше задържано вчера и започнаха да се извършват съответните процесуално-следствени действия. Славчо Игов, така нареченият Ице,

състояние, цитирам директно: „Тя дори се оплака, че е жертва на полицейско насилие: „Не ми дадоха да изляза да попуша на терасата”. Според криминалисти преди години Анка, съответната сестра, е държала публичен дом”. Скъпи депутати, недейте да правите политика! Аз знам, че в момента съм ви най-големият враг,

Това, което има като извършени проверки от 2005 г. до 2010 г., включително за служители, уволнени за полицейско насилие, които са упражнили такова в служебните си задължения, от всички проверки, извършени през годините, ще дам цифрите,

Ще стоя до последно и като министър, а след това и в друго качество, което ще изпълнявам, ще защитавам полицейските правомощия на българските полицаи при изпълнение на служебните им задължения. Ще бъда безкомпромисен към всеки, който прекрачи закона! Връщайки се на питането за случая в Благоевград, което ми зададохте като въпрос в предишното питане миналата седмица, мога да ви кажа, че служителят от Благоевград, който беше качил в колата си една жена, след това я изнасилил, вече е дисциплинарно уволнен. По този случай си има следствие, което се води. И естествено, че ние вече сме взели това, което е необходимо да вземе ръководството на Министерството на вътрешните работи. Но няма да позволя това, което вие си позволихте! Когато имаше специализирана полицейска операция и когато бившият министър на вътрешните работи Румен Петков застана публично и взе страна в един спор, в който Министерството на вътрешните работи е страна по случая на така наречения „Чората”. Тогава, само да ви припомня - специализираната полицейска операция, провеждана на територията на Благоевград, е за разпространение на наркотици от въпросното лице, а в предишен период от време имаше и трафик на крадени моторни превозни средства. Какво предлагате вие? Вие тогава с вашия министър Румен Петков взехте страна. Колегите от ДПС имаха своите добри позиции чрез роднината, който беше на Чората – един въпросен професор. Тогава всъщност вие вече предрешихте съдбата на тези полицаи, които изпълняваха служебните си задължения и бяха осъдени много тежко и много жестоко, без въобще да носят тази вина по този начин, по който беше оповестена.

пример само съм случая „Борилски” – 10 години! Едно момче, което беше убито във Франция и след като бяха оправдани на първа и втора инстанция двамата извършители на това изключително тежко убийство, тогава също с една позиция една демократична страна каза, че ще направи паралелен процес във Франция по това убийство. Тогава веднага имаше първа и втора инстанция с 18-годишни присъди за двамата, общо 36. борбата срещу организираната престъпност и корупцията е много тежко и много трудно да бъде реализирана без вашата политическа воля и парламентарна подкрепа, защото вие сте хората, които приемате закони, но не и такива като „Ванко 1”, каквито демонстрирахте и показахте през 2008 г. Уважаеми народни представители, връщайки се в дейността на „Вътрешна сигурност” и даване пълните права да документират престъпната дейност на полицаи, които са замесени, ние сме безкомпромисни и се нанасят сериозни дисциплинарни наказания, в това число се образуват и досъдебни производства. Пак искам да цитирам конкретна статистика и цифри: от на 2009 г., когато вие сте на власт, тогава министър е господин Миков, има 56 досъдебни производства към служители от реализирани разработки на „Вътрешна сигурност”. От м. август до м. декември 2009 г., когато министър на вътрешните работи е Цветан Цветанов с подкрепата на Парламентарната група на ГЕРБ, Министерството на вътрешните работи е реализирало и са образувани 77 досъдебни производства. Това, което се е случило от м. януари до днешна дата са 103 досъдебни производства. Е, кажете това прикриване и неглижиране ли е на проблемите, които са свързани със срастването с организираната престъпност, престъпни деяния или полицейско насилие, за което вие говорите? Не. Чисто и просто използвате този ден, за да правите популизъм и вие на моменти го правите умело с риториката, която натрупахте през 20-годишното си участие в политиката и като парламентарна група, с която сте представлявали българските граждани. Уважаеми дами и господа народни представители, днес, стоейки пред вас, аз ще споделя и нещо, което беше като констатация, и вие няма начин да не се съгласите. В началото на мандата на това правителство, за две години и половина имаше извършени 12 отвличания и имахте имахте много успешната в кавички политика, за да разкриете извършителите на тези престъпления. Да, днес госпожа Нинова каза, че няма осъдени, но има внесен обвинителен акт

на вътрешните работи получиха необходимата политическа подкрепа, която не са получавали 20 години! Защото аз не искам да бъда в услуга за дадени политически дивиденти, вземайки решения, когато всъщност не са се произнесли съответните компетентни органи. и ще защитавам професионализма на българските полицаи, защото те по нищо не отстъпват от професионализма на полицаите от другите евроатлантически страни. дами и господа народни представители, 19 отвличания бяха изключително лош имидж за страната и нарушена среда за инвестиции в България. Това, което също би трябвало да признаете, така наречената група „Килърите”. Виждам, че в момента започвате да защитавате, може би във времето ще излязат и много други ясноти около всичко това, което е свързано със задържаните лица. Нека да припомним какво се случи, за това, което и вчера се реализира за един известен бизнесмен във Велико Търново. Уважаеми народни представители, ”Килърите” са функционирали успешно и те са ползвали политическа протекция. Защото част от мотивите за извършването на тези тежки престъпления, наречени убийства, палеж, побой, е свързано с нещо, което се случи в края на вашия мандат през 1996 г. А това бяха банковата система и проблемите, които вие оставихте на всички български граждани, чиито спестявания заминаха. Оттам се отвори дупката, която всъщност вие образувахте като проблем за всички честни спестители, които вложиха парите си в предишен период от време. Казвам това съвсем отговорно, защото ако вие тогава имахте волята и назовете кои са виновниците, ако тези, които бяха сред вас, бяха разкрили и документирали престъпната дейност, може би днес нямаше да

2008 г. има побой, палеж на адвоката Петър Вуков. Няма разкриване, не знам дали не е имало и политическо желание в тази посока.

е едно от тях. Адекватната работа и пълната оперативна свобода, която имат служителите на Министерството на вътрешните работи, доведе до възможността да има оперативно творчество, задълбочен криминален хоризонтален анализ и да стигнем до това, което днес отчитаме като резултат.

претърпявали чужди граждани, транзитно преминаващи през територията на страната и по-специално турските граждани, които живеят в страните от Европейския съюз. В началото на моя мандат първите ми срещи бяха с изключително лоши констатации. поредица от жалби за пътникопотока и нямаше абсолютно нищо, което да му гарантира сигурността, която всеки един очаква. Това, което предприехме като организация на база професионализма на колегите, беше следното. Знаете, че имаше една операция в края на миналата година, когато беше застрелян един от извършителите на въоръжени грабежи.

една жалба и един поздравителен текст. В него лицето казва: „През дългите години, преминавайки през България, имаше неща, от които винаги съм се оплаквал. Тази година усетих сигурност, преминавайки през територията на страната”. Цитирам казаното от един от посланиците, които Ви изброих.

на вашия мандат. Вижте, не е важно какво си предприел след това, важното е какво си предприел преди това! Мога да ви кажа, че планът за действие на Охранителна полиция, на всички областни дирекции, виждам, че тук госпожа Мая Манолова се крие зад господин Миков, но се надявам, че и тя ще се съгласи от срещите, които прави в своя избирателен район, че тази година нямаше нито едно посегателство над нито едно черешово дърво и хората успяха да оберат черешите и всичко ценно за тях. Може би за вас това е без значение, но за тях е от съществено значение. Искам да ви кажа, че ще продължим да работим по същия начин, защото държавата се нуждае от сигурност и очертаването на положителна тенденция за развитието и за възможността да усвояваме европейските фондове без корупционни практики и с ясната политическа воля, че това може да бъде реализирано от настоящото българско правителство. Нека да си спомним как завършихте мандата си и как започнахме мандата си – докладите на Европейската комисия: липса на политическа воля, никакви съществени действия по това, което се нарича организирана престъпност и съдебна система. Нека да си припомним междинния доклад и доклада от това лято, където беше казано, че всъщност има политическа воля

сме водени само и единствено от защитата на обществения интерес и защитата на всички български граждани. Когато говорим за полицейско насилие, нека все пак да се придържаме и да изясняваме всички обстоятелства и всички лица, които се оплакват от такова полицейско насилие. Мога да ви кажа, че и съпругата на господин Лебешковски, който беше част от организираната престъпна група за отвличанията, в едно студио разказа за полицейско насилие, упражнено над нея. Но кажете как да обясня на отвличаните за това, което им е причинено, не е ли то нарушаване на човешките им права и всичко, което са изтърпели във връзка с липсата на политическа воля, адекватна политика и липсата на пълна оперативна свобода, за да си свършат професионалистите работата? Това са реалностите. Убеден съм, че след приключването ми сега вие ще използвате времето, което умишлено не използвахте преди това. Убеден съм, че всеки един в една демократична държава има право да защитава своя теза и своя кауза. Мога да ви уверя, че каузата и всичко, което защитава това правителство с парламентарната подкрепа на политическа партия ГЕРБ, Синята коалиция, „Атака” и независимите депутати, това е истинската политика, която очакваха българските граждани в продължение на години, господа! Ако вие бяхте свършили вашата работа, ако имахте адекватна политика срещу тежката организирана престъпност и корупцията,

Ще говорите, ще приказвате много. Винаги обаче съм казвал, че хората са тези, които преценяват и дават обективните оценки. Хората са тези, които отиват и гласуват за дадена политика и за това, което очакват да бъде направено. Надявам се, че всеки един от вас, когато застава пред своите избиратели, отчита и фактите за въпроси и лица, които вие или в голяма част

за да търсим по-голямата обективност и външноведомствения контрол, който трябва да бъде осъществяван, за действията на служителите от Приключвайки, може би след това ще се наложи пак да взема думата в зависимост от казаното от вас, ви уверявам, че съм с ясното съзнание,

Това е ваше право и ваше желание. Реалностите обаче са други. Обществото днес се нуждае от това, което започнахме преди една година. Убеден съм, че то ще го получи. съм, че с кредита на доверие, който ни дадоха през 2009 г., те ще получат това, което не успяха да получат в рамките на 20 години от вашето участие в политиката и от вашето участие в управлението на страната. Благодаря ви. Народният представител Четин Казак има думата.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 Вие в никакъв случай не сте наш враг, а само и единствено политически противник. Политически противник, на който ние отправяме с искрена тревога въпроса не въобще за резултатите, за действията от органите на МВР в борбата с престъпността и корупцията, а конкретната тема на тези разисквания, господин вицепремиер, бяха зачестилите случаи на полицейско насилие.

въпроси. Когато докладът на Европейската комисия отчита наличие на политическа воля за борба с престъпността и корупцията, това е много хубаво. Ние обаче отчитаме липса на политическа воля за справяне със зачестилите случаи на полицейско насилие. Това ни провокира да инициираме тези дебати.

ясна заявка, че както решително се борите със случаи на корупция в средите на МВР и както Вие провеждате политика за борба с организираната престъпност и така нататък, и така нататък, по същия начин ще проявявате нетърпимост, непримиримост непримиримост и, включително чрез тези Ваши изказвания и това прикриване на конкретни факти за полицейско насилие, няма да поощрявате онези служители на МВР, те не са много, които са склонни да проявяват бруталност и полицейско насилие. Неслучайно колегата Ципов ви цитира текстовете от Наказателния кодекс, които бяха променени, които драстично увеличиха наказанията за полицейско насилие. Има такива състави от Наказателния кодекс, уважаеми господин Цветанов. Това не е нормална практика, както казаха вашите коалиционни партньори и както каза дори господин Нунев. Правата и свободите на гражданите не са глупост. Ако Вие споделяте тези на коалиционния си партньор, аз не мога да изразя друго, освен съжаление. Защото ние, гражданите и народните представители от Движението за права и свободи, изповядваме съвсем други ценности, изповядваме принципите, залегнали и в Конституцията, и в Закона Закона за МВР, Етичния кодекс на служителя на МВР, и в Европейската конвенция за правата на човека, където категорично е забранено всякаква употреба на насилие и на нечовешко отношение, независимо от това какви са конкретните проявления на лицето. лицето. Господин вицепремиер, органите на МВР са правоохранителни органи. Те не са правораздавателни. Правото се раздава от съдебната власт, от българския съд. И ако този или онзи конкретен гражданин, който Вие обрисувахте тук с неговите деяния и така нататък, търговия с цигари или други провинения, наистина е извършил престъпления, има процедура, има съд, който ще го накаже. Полицията не е органът, който раздава правосъдието в държавата. И затова ние се обръщаме към Вас с добронамерения апел

случаите на брутално, неправомерно, несъразмерна употреба на сила от страна на определени служители. Не ги поощрявайте по този начин. Вие правилно посочихте достойния за съжаление случай „Чората”.

както тъгата и мъката на роднините на евентуалната жертва, но най-вече разбитите съдби на онези служители, които, повлияни от Вашата защита и пледоария за това, че служителите могат всичко,

колегиална солидарност в средите на съдебната власт. Не допускайте подобна криворазбрана солидарност в средите на МВР, тъй като тя ще изиграе същата лоша шега. И накрая, последен апел – хората очакват родната Полиция да ги пази, а не да ги бие. Не го забравяйте. Благодаря Благодаря. Има ли други народни представители? Заповядайте.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Моята надежда е все повече намаляваща, но за щастие все още не е угаснала, че ние разбираме съществото на дебата, независимо от опита той да бъде сведен до единични индивидуални случаи. Защото, ако разколеба у мен разбирането за правов ред констатацията, че насилието е нормална практика, ако разколеба у мен представата ми за държавните институции, че вие взимате страна, а не се чувствате ръководител на най-важната система по правовия ред в държавата, ако се възприемате като враг на Народното събрание, което в крещящо противоречие с Вашата крайна констатация (оживление), че Вие очаквате от същото Народно събрание да помогне и това е правилната позиция, аз бих казал следното: ако ние обобщим доклада, който излезе през м. юли и там е видно, че има констатация за устрем, то Вие сам разбирате, че устремът още не е резултат. Резултатът е най-важната, крайната, завършващата фаза на доверието на обществото дали държавата, независимо от това кой я управлява, е способна да се справя с проблемите. И ако наистина битката с престъпността е искрена, а аз се надявам това да е така, то аз искам да видя, че Вие се чувствате човек на върха – отговорен и авторитетен, човек, който не взема страна, а защитава върховенството на закона. Защото, господин министър, върховенството на закона няма страна. То е единствено и то само може да се прилага. И тук искам да припомня вашите думи, които зададохте през миналия м. август 2009 г. на директорите на териториалните дирекции – новини с картинка. Новини с картинка! Това е грешката, господин министър. Поправете я! В това изречение няма върховенство на закона, има цел за показност. Ето това възприеха като грешен сигнал полицаите. А господин Ципов е прав – полицаите са в една командна система. Тя е субординирано подчинена и зависи от Вашия авторитет, от Вашите сигнали. този дебат е за това съзнаваме ли – и Вие лично – отговорността, която носите, за да дадете верните сигнали? И тогава ще имаме резултат. И това ще оцени обществото. Благодаря ви.

Аз, за разлика от господин министъра, няма да имам 30 минути да говоря, ще се задоволя само с минута и половина. Уважаеми господин министър, след всички данни, които извадихте, искам да Ви напомня и някои други. За 2003 г. – 15 поръчкови убийства. Тогава, когато главен секретар е Бойко Борисов. До средата на 2005 г. Изваждайте всички данни, не само част от тях. За 2009 г. случаите на полицейско насилие, които се споменават в мотивите, са 32. Само до м. май 2010 г. – 40. Очевидна е тенденцията за нарастване. И всичко това Вие ни обяснявате с някакви криминални случаи. Значи Вие влизате в дома на едно семейство, набивате ги, защото някъде имало криминален случай. Имам новина за Вас – Полицията се занимава с криминални случаи. Остава да набиете някой и когато няма криминален случай!? Проблемът е, не че работите по криминален случай, а че набивате некриминала. Криминалът остава отвън, а вие биете другите. Това е проблемът, ако не сте го разбрали. Освен това полицейското насилие е нещо, което касае средните нива в полицията. Ако Вие не осъществите контрол над тези средни нива, защото тези хора си вършат работата, но те винаги са в досег с определена форма на престъпност. Те трудно правят разликата кое е позволено и кое не. На тях им се иска да са по-силни. Вие сте този, който трябва да въведе ред. Защото иначе, само след няколко месеца ще има смъртен случай и тогава Вашата оставка няма да може да заплати цената на това. Благодаря ви. (Ръкопляскания от Няма. Вицепремиерът и министър на вътрешните работи господин Цветанов иска думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Може би не разбрахте това, което ви казах. Аз казах, че когато говоря от тази трибуна, изпитвам огромно уважение към българския парламент, към депутатите и българските граждани, които подкрепят адекватната политика и това, което държавата трябва да направи.

Но забравихте, че сме влезли в Европейския съюз и когато започнахте с този устрем да усвоявате и да искате да усвоите европейските пари, те бяха блокирани – бяха спрени. Това, което направихме с нашия устрем – да се борим ефективно срещу организираната престъпност и корупцията, което даде възможност от устрема на европейската солидарност да се възползват българските граждани. Ако припомним устрема по така нареченото Водно огледало, мисля, че господин Михалевски е експерт и може да каже как от 8 млн. 700 се стигна до 80 милиона. Това, което казвате, господин Кутев, че не е толкова проблем, когато влизаме в места, където има криминално проявени - то пък остава да влезем там, където няма криминално проявени. Точно тази политика доведе до деморализиране на обществото и създаване на липса на наказуемост за тежки престъпления, които се извършват! В потвърждение ще кажа един пример. Снощната операция с немските колеги беше за разпространението на педофилски филми с деца от 6 до 8-годишна възраст. Петте лица, които бяха задържани на петте адреса в София, не бяха криминално проявени,

и организираната престъпност - респектирана, но не с подобно политическо говорене, което само може да има жив популизъм, а да говорим за реалните ситуации, които имаме днес в държавата, за това, което се случва. Полицията показва много, както Вие се изразявате, „сериали”. По-добре е да показваме това, което правим, отколкото репортерите да снимат и да показват това, което се е извършило като престъпление. Полицията има за функция и роля не само да документира престъпната дейност. Всички ние трябва да се обединим около това, което се нарича превенция, защото не са малко случаите с млади, подрастващи. Давам за пример вчерашния случай на хулиганство от запалянковците – от 18 човека, които бяха задържани, 7 са непълнолетни. Недейте да подхранвате този ентусиазъм в хора, които биха могли да се захванат с това, което се нарича хулиганство, кражби. Нека да говорим за това, че държавата трябва да бъде по-силна, законите – по-строги, и както правоохранителната, така и правораздавателната система да свършат своята работа. Аз вярвам на българския парламент, уважавам всички депутати, независимо от тяхното виждане, независимо от тяхното изказване, защото те са представители на българските граждани, които са гласували за тях. Уважавам всички институции, без изключение. Изпитвам огромно уважение към всички честни и трудолюбиви съдии, които имат волята да бъдат истински съюзник на това правителство в борбата срещу организираната престъпност и корупцията.

дали подкрепяте ефективната борба срещу организираната престъпност, дали ще толерираме това, което наблюдавахме - запазвахте и поддържахте статуквото 20 години? Може да не сте участвали 20 години в управлението, но вие сте били част от този политически живот и от всичко, което се нарича политически игри и политическа конфигурация, за да можем да пазим статуквото. Политическа партия ГЕРБ се роди през м. декември 2006 г., но тя няма политическа зависимост от никого. Тя има отчет и отговорност само пред българските избиратели – това го правят колегите депутати, които са избрани от тези региони, ежедневно и постоянно. Благодаря ви.

Янка от Кюстендил може да е от вашата група, от нашата няма такава. Благодаря, господин министър, за това, че все пак ми дадохте възможност, защото имах само минута и половина – ще мога да си довърша. Искам да Ви кажа, че разговорите за морал от Ваше име, особено в момента, са напълно несъстоятелни, особено по тази тема. Пред Вас в момента стоят две анкетни комисии, по-точно – пред мнозинството отсреща. Едната анкетна комисия трябва да разгледа случаите с полицейското насилие, другата – случаите с Вашите имоти. (Смях от ГЕРБ.) В историята на тази държава има поне двама, за които аз се сещам, министър-председатели, оплюти от вас и двамата, които са излезли от властта, без да имат нито един имот! И когато има един вътрешен министър и вицепремиер, който е излязъл от властта, имайки доста имоти, искам да ви кажа, че моралът изглежда несъстоятелен. Да не вземе накрая да се случи като приказката с царя и пъдаря,

Уважаеми дами и господа народни представители, времето на парламентарните групи за разисквания и отношение по обсъжданите проекти за решения изтече. С време разполага само Парламентарната група на Синята коалиция. Не виждам заявки за изказвания, поради което разискванията са закрити. Преминаваме към режим на гласуване. Преди това да припомня двата проекта за решения по реда на тяхното представяне, така както е в нашия правилник: „Проект РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питането на народните представители Тунчер Кърджалиев и Четин Казак към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов относно зачестили прояви на полицейско насилие над български граждани

1. Създава Временна комисия за проучване на зачестилите случаи на полицейско насилие над български граждани. 2. Комисията се състои от 6 народни представители: председател и петима членове, избрани на паритетен принцип – по един представител от парламентарна група и един независим народен представител. 3. Временната комисия се избира за срок от 2 месеца.” Проектът за решение е подписан от 51 народни представители. Вторият: „Проект РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питането на народните представители Тунчер Кърджалиев и Четин Казак към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов относно зачестили прояви на полицейско насилие над български граждани Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 92, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Възлага на министъра на вътрешните работи, след приключване на съответните дисциплинарни и прокурорски проверки във връзка със сигнали за полицейско насилие, писмено да информира Народното събрание за резултатите от тях, както и за взетите мерки от страна на министерството.” Проектът е подписан от 5 народни представители от Парламентарната група на Партия ГЕРБ. Подлагам на гласуване проекта за решение с искане за създаване на Временна комисия, подписан от 51 народни представители. Гласували

ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, господин премиер, господин вицепремиер! Правя процедурно предложение за прегласуване на Проекта на решение, което подложи председателката на гласуване преди малко. Благодаря. Подлагам на прегласуване Проекта за решение, подписан от 51 народни представители. Режим на гласуване!

за възлагане на министъра на вътрешните работи след приключване на проверките да информира Народното събрание, подписано от народни представители от Парламентарната група на ГЕРБ. Режим на гласуване, моля.

първо, на питане от народния представител Георги Пирински относно дефинираните национални цели с Протоколно решение на Министерския съвет № 17 от 5 май 2010 г. за изпълнение на европейските цели в Стратегията „Европа 2020”. Заповядайте, господин Пирински, да развиете питането си към господин Бойко Борисов – министър-председател на Република България. ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател. Госпожо председател, господин министър-председател, уважаеми колеги! Господин премиер, на 2 септември т.г. от тази трибуна, тук Вие представихте Доклада на Министерския съвет за участието на България в дейността на Европейския съюз – и за изминалите 6 месеца от началото на годината, и това, което предстои. От текста на доклада личи, че що се отнася до целите на Стратегия „Европа 2020”, правителството не постига европейските цели по такива показатели като „Инвестиции в научно-изследователска дейност”, „Дял на преждевременно напусналите училище”, „Дял на лицата със завършено висше или полувисше образование”, както и по показателя „Намаляване на бедността и на социалното изключване”.

Защо не потърсихте взаимодействие с Народното събрание, за да не се допусне такова изоставане? И считате ли, че едно Протоколно решение на Министерския съвет е достатъчно като акт, с който да се определя окончателната позиция на страната по такива жизнено важни, дългосрочни приоритети?”. Във времето, което изтече след това питане, се случи и следното на 28 септември т.г., в една от комисиите на Народното събрание имаше дискусия по линия на Съвета по европейски въпроси. Там се яви министърът на финансите господин Дянков, който се оказа, че е и национален координатор по българската позиция по Стратегия 2020. От това, което господин Дянков съобщи на това заседание, господин премиер, стана ясно, че две конкретни решения, записани в същия този протокол от 17 май 2010 г., изцяло остават неизпълнени. Първото е – да се определи и параметъра „Разходи за научни изследвания спрямо брутния вътрешен продукт”, и каква част от тези разходи ще бъдат за сметка на държавата, каква – на фирмите, задача, която по протокола трябваше да изпълнят министъра на икономиката, заедно с министъра на образованието и науката, тъй като господин Дянков – ето неговата писмена презентация, съобщава, че тези въпроси остава да се уточняват. И втората цел – дефиниране на целта за намаляване на бедността и риска от изключване, също записана като отговорност на министъра по труда, заедно с министъра по европейските фондове. Отново господин Дянков съобщава, че тя остава неизпълнена. Моят въпрос е: какви са обясненията, които бихте дали на Народното събрание за тези неизпълнения? Има думата за отговор господин Бойко Борисов – министър-председател на Република България.

IT-компания в света – „Хюлет Пакарт”, подписа с нас Меморандум за своя Световен логистичен център. Над 30 държави кандидатствахме. България беше избрана! Паралелно с това Японската кредитна агенция

Към Вас, господин Пирински! Преди всичко бих искал да Ви обърна внимание, че в изпълнение на Стратегия „Европа 2020” държавите – членки на Европейския съюз, включително и Република България, разработват Национална програма за реформи, а не Национална програма за развитие. Още в началната фаза на дебата по Стратегия „Европа 2020” правителството и в частност Министерството на финансите организира публични консултации, проведе обществен дебат с всички заинтересовани страни, включително и социалните партньори и неправителствените организации за определяне на националните цели по Стратегия „Европа 2020”. В допълнение – определянето на националните цели се базира на оценки, прогнози, основани на количествени методи и експертни оценки, изготвени със съвместните усилия на Европейската комисия и държавите – членки на Европейския съюз. работата по определяне на релевантните национални цели се отчитат и фактори, свързани със специфичните национални особености, като степен на икономическо развитие на Република България, изходни позиции, демографски показатели и реални възможности. Дефинирани са и национални цели, които са по-високи от европейските. Така например, националната цел за постигане на заетост на населението на възраст между 20 и 64 години е 76% спрямо заложените в Европейския съюз 75%. тази връзка бих искал да Ви припомня, че в официални документи на Европейската комисия по темата, както и по време на двустранни консултации – последната по отношение на определянето на национални цели, бе неколкократно и изрично подчертано, че националните цели следва да бъдат амбициозни, но същевременно реалистични и постижими. Националните цели на страната ни бяха представени и успешно защитени пред Европейската комисия през пролетта на настоящата година. Съгласно позицията на комисията нашите цели са реалистични и достатъчно амбициозни, предвид всички специфични фактори, които действат в България.

над 300 българи, високо квалифицирани в IT технологиите се завърнаха вече в България. С новите 2 хил. работни места, които ще се открият за най-високо платени и високо интелектуални наши специалисти, се надявам, че още много наши сънародници ще започнат да се връщат в България. Анализът на Европейската комисия за България показва, че за увеличаване на коефициента на икономическа активност с участието на пазара на труда се изисква интегриран подход, включително подобряване на системата на образование и обучение през целия живот, заедно с ефективни мерки за преодоляване на различията на ниво региони и умения. В тази връзка Министерството на образованието, науката и младежта предложи като национални цели в областта на образованието, достижими и съобразени с водеща Цел № 4 на Европейския съюз – проектът на Национална програма за реформи 2010-2013, да бъдат поставени: дял на преждевременно напусналите образователната система – 11% до 2010 г.; дял на 30 34 годишните със завършено висше образование – 36% до 2020 Тези цели са съобразени и с националните особености. На 11 октомври 2010 г. Съветът по европейски въпроси одобри проектната позиция на българската цел в областта на социалното включване и намаляване на бедността до 2020 в която е предвидено намаляване на лицата, живеещи в бедност, с 260 хил. лица. Тази обща цел е разделена на четири специфични подцели, насочени към определени рискови групи. Мога отговорно да заявя, че това са най-амбициозните цели, които България някога си е поставяла в политиката за борба с бедността и социалното изключване. Уважаеми господин Пирински, продължават да текат двустранните консултации между България и Европейската комисия.

през м. ноември 2010 г., следователно целите, определени в Рамковата позиция през м. май 2010 г., са основа за водене на преговори и последващо разработване на Националната програма за реформи 2010-2013. Времето ми изтече. Два уточняващи въпроса, господин Пирински.

Това е великолепно. Това е далеч над средните човешки възможности. Два въпроса, господин Борисов. Първият е: ще освободите ли министър Дянков от поста му на координатор по тази програма на България, защото и Европейският съюз, отново Ви напомням, съветва да се премахнат пречките, които затрудняват постигането на целите на Стратегия 2020? Това, което съобщихте и за завършили висше образование, и неотпаднали от основно образование, говори, че не постигаме тези цели. Аз твърдя, че България може по-добре, отколкото досега ни предлага господин Дянков. Вторият ми въпрос е: какво Ви пречи да освободите господин Дянков от министър на финансите след като е съвършено очевидно, че той не разбира каква политика трябва да се води, господин премиер? (Шум и реплики от ГЕРБ.) Той отново Ви предлага да бъдем най-добрата бизнес среда с най-ниските данъци в Европа нещо, което Ви постави в доста трудно положение и в разговорите с госпожа Меркел, и с унгарския премиер. Той продължава да мисли, че правейки България данъчен рай, 2020 г. тя ще е, както Вие обещавате, средно развита европейска страна. няма как да стане. Вие не отговаряте на основния въпрос: какво Ви пречи да го подсетите? След като толкова пъти не изпълни това, което заявява, той трябваше сам да се сети да си даде оставката.

Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Пирински! Прочетох някъде в интервю, че министър Дянков трябва да благодари на министър Цветанов, че щели да го забравят за един месец, БОЙКО БОРИСОВ: А пък в същото време, това, с което започнах и днес, все пак фактите говорят. Всички кредитни агенции, най-големите в света, повишиха кредитния рейтинг на България. Това е пряко отражение на финансовото състояние, на стабилния фискален резерв, на добрата данъчна и прогнозируема политика, така че освобождаването на един или друг министър за мен не е проблем. С освобождаването на един финансов министър все едно пада цяло правителство. Това е сигналът към външните пазари и към всички, които се занимават с финанси. Затова аз мисля, че в момента оценките, които получаваме отвън от тези, които наблюдават финансовата стабилност на България, са такива, че не се налага освобождаването на господин Дянков. Благодаря Благодаря Господин министър-председател, не е вярно, че оставката на господин Дянков ще срине непременно правителството. И в редиците на ГЕРБ, и в парламентарната група Вие имате достатъчно компетентни и сериозни финансисти, начело с председателката на Бюджетната комисия която обаче е поставена в крайно трудното положение да компенсира и замазва провалите на господин Дянков. Така че вместо да укрепите позициите на Вашето правителство, Вие го поддържате лично, както току-що направихте, и задълбочавате проблема, който той представлява. Говорите за рейтинги. Искам само да Ви напомня, че за първото полугодие на тази година България продължава да спада с 0,3% спрямо същия период на миналата година, докато Европа на 27-те средно е осъществила ръст от 2%. И този принос е изцяло дело на уважаемия господин Дянков. Преминаваме към питане от името на Парламентарната група на Партия Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, в залата се говори за пари, за министър Дянков, за бюджет, за плащания и се зададоха въпроси от господин Пирински. Разбира се, той не е длъжен да ми отговаря, защото това е риторичен въпрос. Ние от „Атака” питаме, може и в кулоарите да ни обясни. Той сигурно няма да може да ни обясни, но ние в скоро време ще обясним на целия български народ и с документи, които събираме,

В миналото Народно събрание, скрито от всички, включително и от нас, които сме били дори на Председателски съвет, господин Пирински е предоставил на едно училище за нищо, на едно училище-касичка

на това училище за нищо! Къде са отивали парите?! Тук обвинявам господин Орешарски – бившият министър на финансите. Обвиняваме и кметове от БСП и ДПС. Обвиняваме и разни други министри, някои от които са подсъдими, но това е станало от нашата институция, колеги, от Народното събрание на Република България. Господин Пирински в качеството на председател – кой знае, сигурно в 100 нарушения с вътрешните правила за харчене, за контрол, за разпореждане, за издаване на заповед, защото е издадена заповед

сигурно за любимите му питиета, защото е любител на питиетата и на бутилките. (Смях.) Ето, господин Пирински, няма го, но нека да ви отговори. Питайте го, вие колеги от ГЕРБ: къде отидоха по 120 хил. лв. за миналите години, как ги е похарчил, не е ли това нарушение с разпоредбите, с нашите, вътрешните норми на Народното събрание и защо ние сега намаляваме колите на Народното събрание, защо правим съкращение на щатовете? Защото тези пари ги е харчил! Така че, когато той пита тук и ние ще го питаме, за да отговаря. Така както министър-председателят стои пред нас и отговаря, нека да отговаря и господин Пирински, и

Две искания за лично обяснение. По реда на заявката – първи е господин Пирински, след него е господин Кутев. Госпожо председател, господин премиер, министри! Съжалявам, че се губи парламентарно време с онова, което току-що беше казано тук. тук. Уважаеми колеги, предлагам ви да се позамислите преди да се радвате на подобен род изявления. Що се отнася до това, което се визира, то е достатъчно обосновано, документирано и като норми, които разрешават този разход, и като проверка от Сметната палата, която не е регистрирала нарушения. Вземам думата не за да се обяснявам по повод поредната хула от представител на „Атака”, а да ви обърна внимание, че този род злоупотреба с тази парламентарна трибуна е пряко нарушение на всички норми на парламентарно поведение, не само – на отговорно политическо поведение! И когато се поставят сериозни въпроси в Народното събрание, с които по един такъв абсурден начин се прави опит да бъдат обезсилени, страда не друг – страда обществото, страдат стабилността на държавата. Мога да ви уверя, че рейтингът, за който говори господин Борисов, също страда. Второ лично обяснение – Антон Кутев. Ще има и трето – на господин Корман Исмаилов. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Това, за което говорят депутатите от „Атака”, е Българско училище за политика, от което през 2008 г. във вид на хонорари съм получил някъде около 300 лв. Разликата между мен и някои министри от сегашното правителство е, че съм ги обявил в данъчната си декларация. Разликата между мен и някои министри от сегашното правителство е, че с тях не съм си купил апартамент, какъвто до момента нямам. Освен това, разликата между Българско училище за политика, на което аз не съм адвокат, и господин министър-председателят, който стои до мене, е че Българско училище за политика, предполагам, е осъзнало достатъчно ясно същността на господин Сидеров с коженото яке и на господина зад мен, а между другото, многократен гост в това училище, в което аз лично съм виждал, е бил господин Бойко Борисов. Само че в Българско училище за политика бяха достатъчно умни да не канят хората, които сега поддържат министър-председателя. Затова Българското училище за политика може и да продължи, а това правителство няма да може! Народният представител, Корман Исмаилов. Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин премиер, вицепремиер, уважаеми колеги! Уважаеми господин Шопов, разбирам желанието Ви да обвинявате, да се противопоставяте на някой, но, първо, преди да направите това нещо, трябва да погледнете себе си. Не точно лично Вас, защото сигурно се гледате пред огледалото, но да погледнете партията, която представлява и принципите, които тя изповядва. След това След това е добре да погледнете в сайта на Българско училище за политика, какви са принципите, които изповядва тази институция, която е една много достойна институция, която обучава и образова много български млади хора от гражданския сектор,

заведения в страната. През това училище са минали бивши, настоящи и бъдещи политици. През това училище са минали достойни граждани. Така че, като Ви казвам да погледнете себе си и принципите, които ще разберете защо младите хора, които ви следват Вас и които, разбира се, Вие, предполагам, че обучавате в нещо по-добро, не са сред тези достойни млади хора там. Благодаря.

Едно уточнение върху това, което каза господин Шопов, специално за достойния гражданин Корман Исмаилов и достойния негов партньор Антон Кутев. Това училище, драги дами и господа народни представители, всъщност е фондацията на Дими Паница. Кой е Дими Паница? Това е известен национален български предател, който беше причина да тръгне така наречената „българска следа” през 80-те години, в която България беше вкарана – огромна, гигантска клеветническа кампания, че ние сме посегнали срещу папа Йоан Павел срещу папа Йоан Павел ІІ. Това беше започнато точно от Дими Паница, който сега е Ваш патрон, господин Кутев! Той е собственик на фондацията, в която Вие ходите да преподавате. На какво учите там тези, които се учат, не мога да разбера? Но мога да ви кажа, че Дими Паница е човек, който трябва да бъде изправен на съд за национално предателство. И Вие наричате това училище за политици? Това е училище за национални предатели! Аз така го класифицирам. И много ясно защо „Атака” не участват там. Просто, защото нямаме място. Преминаваме към питането на народния представител Милена Христова към министър-председателя Бойко Борисов относно проблематиката на ромската общност. Заповядайте, госпожо Христова, да зададете въпросите си. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин министър-председател, състоянието в което се намира по-голямата част от ромската общност е изключително тежко, което от своя страна рефлектира и върху цялото общество. Ще се спра само на някои от основните проблеми, които формират това предположение. На първо място, неадекватността на образователната система по отношение на ромската общност. Все още децата учат в сегрегирани училища, които в страната са 64 на брой, и детски градини, в които качеството на образование е на много по-ниско ниво, в сравнение с останалите училища. Именно в тази възраст, когато децата трябва да бъдат научени на ценности, принципи и да формират своето поведение, те са поставени в изолация и непосещаването на училище и детска градина, поради финансови причини или поради липсата на такава, води до това те да отпадат впоследствие или въобще да не посещават училища. Липсата на образование или ниското такова, разбира се, води след себе си и до друга тежка последица, друг сериозен проблем, а това е липсата на работа и постоянни доходи.

Основен проблем също е липсата на подходящи жилищни условия или лоши такива, липсата на канализация, ток, вода, инфраструктура – какво да говорим за детска площадка? три основни проблема, на които не се отдава необходимото значение, водят след себе си всички онези последици, които са видими за хората и които формират антиромски и дискриминационни прояви. През последните десет години по различни програми, насочени проформа към ромската общност, подобряване положението на ромската общност, са усвоени милиони средства, включително и в програмата за десетилетие на ромското включване, която като начало беше една добра идея, но впоследствие се превърна в едно средство за облагодетелстване на хора и фондации, като положителен резултат обаче за хората не се достигна. Ако поне половината от тези средства, които бяха изразходвани, стигнеха до хората, положението щеше да бъде много различно. Какво се получава? Един голям парадокс. Огромни средства са усвоени, но от една страна, положението на ромската общност не се е подобрило, а общественото мнение сипе упреци, че сме вечно недоволни, въпреки всичките тези пари. Да, но не се знае кой е похарчил тези пари и за какво. Днес вече така нареченият ромски въпрос е обект на решаване на европейско ниво. Ние от ЕВРОРОМА дефинирахме още през м. май проблема като общоевропейски. Искахме да предизвикаме дебат на европейско ниво със завършек, изграждане и приемане на европейска антикризисна стратегия за разрешаване на ромската проблематика,

Благодаря. дами и господа! Съветът на Европейския съюз предложи на дебат сред всички страни членки – насоки, с които трябва да бъдат формулирани мерки за постигане на напредък с приобщаването на ромите. С тях се приканват комисията и държавите членки да включат проблемите на ромите в европейските национални политики, да осъществят напредък по отношение на социалната и икономическата интеграция на ромите и да гарантират, че съществуващите финансови инструменти на Европейския съюз и особено структурните фондове ще са достъпни за тях. Уважаема госпожо Христова, българското правителство провежда координирано прилагана, последователно насочена и активна политика за интегриране на българските граждани от ромски произход за реализирането и в началото на годината Министерският съвет прие Рамкова програма 2010 – 2020. През последните месеци започна работа по усъвършенстването институционалната система създадена в страната, което включва и анализиране ефективността на изразходвани досега средства по изпълнени програмни проекти. Предвижда се да бъде приложен координиран, интегриран подход, който би позволил обединяване на ресурси: финансови, човешки, материални при постигането на общи цели в политиката за интеграцията на ромите. Нашето правителство разглежда въпроса за пълноправната интеграция на ромите в българското общество като социално- икономическо, затова не може и не трябва да очакваме той да бъде трайно решен единствено в рамките на политическия диалог на двустранно ниво или в рамките на многото форуми. С това, като осъзнаваме, че Република България носи основната отговорност за разрешаване на изключително сериозните социални икономически проблеми, пред които са изправени значителна част от ромите в нашата страна, последователно сме заявявали политическа воля да започнем предприемането на необходимите мерки. Успоредно с това напълно разбираме, че дълготрайното решаване на проблеми, натрупани в продължение на много десетилетия, няма да бъде нито лесно, нито бързо. Това е невъзможно без сериозни финансови възможности и в тази връзка разчитаме на помощта на Европейската комисия и на държавите – членки на Европейския съюз. Не забравяме също, че успешната интеграция на ромите е задача със споделена отговорност. От една страна, на българското правителство, от друга на ромската общност и нейните лидери, и от трета на неправителствените организации, поели общественополезната задача за подобряване положението на ромите в страната. Защото европейският интеграционен модел, който следваме в нашата политика, е базиран както на равните права и възможности, така и на равните отговорности. Практика на досегашните политически сили за намиране на решение в тази насока не показва намирането на трайни и устойчиви решения, които да обхващат достатъчно големи групи роми. Налице бяха редица примери за прахосничество, неефективно управление и злоупотреби с предоставените средства. Ние се стремим да провеждаме политика към ромската общност в страната, която в краткосрочен краткосрочен план да решава техните актуални проблеми, отчитайки перспективата на дългосрочно и устойчиво интегриране в обществото. Стъпвайки на тези основни разбирания през м. август т.г. започна работа по решение на очерталите се проблемни области. Фокусираме се в три основни направления: анализ на провеждани досега политики и проекти, отчитане на опита и грешките от досегашната дейност и разработване и предлагане на алтернативни политики. Разбирането ни е, че политиката за трайно подобряване на положението и пълноценно интегриране на ромите в обществото, следва да бъде насочена към мерки в следните области: образование, заетост, здравеопазване, подобряване на жилищни условия и т.н. Мерките в областта на образованието следва да са насочени към намаляване на отпадането в училище и повишаване на образователното равнище на ромите. В областта на здравеопазването и социално-икономическата сфера вече има успешни институционализирани практики на посредничество между изпълнителната власт и неправителствения сектор в полза на общността, осъществявана от здравни и трудови медиатори. Ние виждаме фокуса на усилията си в промяната на начина на живот сред обществените групи, които се нуждаят от интеграционна Специално внимание обръщаме и на промяната в насочеността на нашите усилия. Необходимо е да се преориентираме от проекти, насочени единствено към материалния аспект на интеграционната политика, към политики, водещи до реална промяна на начина на живот на ромите. Искам да подчертая също така, че абсолютно неприемливи за нас са случаите на нарушаване на личните права и свободи на ромите, включително трафик на деца, сексуална експлоатация и насилствени бракове на малолетни. В рамките на тези наши основни разбирания са и политическите ни усилия в общоевропейски Активно следим и допринасяме със своя експертен потенциал за изготвянето на политиката на Европейския съюз по проблемите на ромите. Високо оценяваме, че въпросът е приоритетен за предстоящото унгарско представителство на Европейския съюз и за Европейската комисия. Възможностите бяха обсъдени и по време на скорошното официално посещение на министър-председателя на Унгария Виктор Орбан в София. Активно участваме при формирането на целите и задачите, които ще предложи специално създадената група към Европейската комисия, която трябва да предложи общоевропейска рамка за националните политики към ромите през м. април 2011 г. Благодаря ви за вниманието.

Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър-председател, при срещите ми с хората всички ме питат: къде са парите, за които толкова се говори, че са отпуснати за нас и кой ги е изхарчил? Първият ми въпрос към Вас е: ще направите ли пълна проверка на средствата, които са усвоени през последните години през различни програми, касаещи ромската общност от страна на фондации и други неправителствени организации? Аз ще използвам възможността да Ви дам една папка, която съдържа справки, изготвени от екипа на ЕВРОРОМА с молба за проверка. Това да бъде началото на една проверка, която Вие евентуално да се ангажирате да направите. Тази справка съдържа информация за усвоени около 5 млн. долара само по една от интеграционните програми. във връзка с Ваше изказване в медиите, че е необходим единен орган за разрешаване проблематиката на ромската общност, моля да отговорите: ще създадете ли и кога държавно ведомство, в което са концентрирани правомощия за разрешаване на ромската проблематика? Благодаря. За отговор министър-председателят на Република България господин Борисов. Заповядайте, господин Борисов. Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Вие току-що видяхте, че това, което поставихте като задача го резолирах до вътрешния министър да бъде

Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър-председател, аз естествено първо ще Ви благодаря за бързата реакция и, разбира се, ще очакваме резултати. Второ, отговорът, който Вие направихте на моето питане –моите уважения, но да Ви кажа, беше формален. Нещата, които казахте, които Ви бяха написани, сме ги чували вече много години. Аз очаквах от Вас и Вашето правителство една ясна стратегия за реални действия и реални които да бъдат направени. Очаквах от Вас един ясен ангажимент и във връзка с позицията на България по отношение проблематиката на ромската общност с оглед на това, че еврокомисарят по правосъдие госпожа Вивиан Рединг каза, че ромите ще бъдат приоритет на Унгарското председателство на Европейския съюз за първото полугодие на 2011 г. Българското правителство трябва да има ясна визия, ясна програма и ясен план, поне предложение, пред нашите европейски партньори каква трябва да бъде политиката по отношение на ромската общност. Да не говорим, че в страната трябва да бъдат предприети незабавни и конкретни мерки, защото Ви уверявам, че бъдещите поколения няма да простят това бездействие, което продължава да съществува. Аз съжалявам, че Вие пропуснахте да отговорите на втория ми уточняващ въпрос, който беше за това дали ще бъде създадено държавно ведомство, в което да бъдат концентрирани правомощия и контролни функции и отчитащи резултати по отношение на ромската общност. В момента в различни държавни ведомства са разпръснати и експертен персонал, и правомощия, които да решават тази проблематика. С това се получава едно размиване, а ако това се съсредоточи в един орган, който да решава тези проблеми, може би ефектът ще бъде съвсем различен. Благодаря. Преминаваме към следващото питане от народните представители Сергей Станишев и Ангел Найденов относно готовността на България за членство в Европейския съюз. Господин Станишев, заповядайте, за да развиете питането. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа народни представители! Честно казано изпитвам голямо неудобство, че се налага да задаваме това питане на българския министър-председател. Защото не можех да повярвам на очите си, когато четох, и на ушите си, когато слушах, че български вицепремиер господин Цветан Цветанов, е заявил в Брюксел:

Това изказване на вицепремиера означава няколко неща. Първо, отричане на най-големия успех на България за последните двадесет години – успех, изстрадан от всички български граждани, за който са работили хиляди експерти. Второ, това означава, че се поставя в глупаво положение Европейската комисия, в това число нейният председател господин Барозу, които винаги са заявявали за обективност на тяхната преценка. В България идваха стотици мисии със стотици и хиляди, буквално казано, експерти от Европейската комисия, които проверяваха методично напредъкът във всяка една област. В България идваха десетки делегации от 25-те парламента на страните членки, които ратифицираха с огромно мнозинство членството на България в Европейския съюз. И изказването на вицепремиера постави и тях в глупаво положение. Изказването на господин Цветанов работи единствено в интерес на тези сили в Европейския съюз като правило от крайната десница, които принципно бяха против разширяването и винаги са се отнасяли към България и към българите като мързеливи, крадливи, тъмни балкански субекти и винаги са казвали: „Не трябва да бъде приемана България в Европейския съюз”.

Защото винаги, когато стане въпрос за българския интерес - било за членството в Еврозоната, било за членството в Шенген, било за средства от Европейския съюз и колко от тях ще получава България в подкрепа за нашето развитие, винаги ще казват: „Българския вицепремиер, втората фигура в правителството, заяви, че не са били готови - че българите ни излъгаха. Значи ни лъжат и сега!”. Освен всичко останало, изказването на господин Цветанов означава, че по отношение на страните от Западните Балкани ние ставаме пречка за тяхната интеграция. (Викове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

Само преди два дни именно най-крайната десница и тези, които навремето действително бяха против приемането на България в Европейския съюз, защото просто не беше подготвена държавата - аз ви ще опресня паметта с цитати, именно от Европейската комисия през годините, категорично и от премиера на Бавария и докладчикът, който ще бъде в Бундестага през месец ноември Ханс Петър Улф, категорично и пред българските медии заявиха пълна подкрепа за присъединяването на България към Шенгенското пространство. И казаха защо - защото има силна политическа воля за борба с организираната престъпност и корупцията. Няколко пъти говорих с министър Цветанов. Той е категоричен, както и аз - българският народ е отдавна в Европейския съюз и заслужава да бъде в Европейския съюз. Нашите упреци са към управляващите през годините, към тези, които просто не си изпълниха задачите, не направиха критериите и влязохме в Европейския съюз с редица проблемни области, в които ние и днес, заради които и днес имаме мониторингов доклад. Нека не го забравяме. забравяме. Колегите в Брюксел са наши партньори и приятели и ние трябва винаги да бъдем честни с тях и да показваме какво в момента променяме, какво сме променили през годините и какво ще променим.

Припомням Решение 2006/9/22 на Европейската комисия от 13 декември 2006 г., че е създаден специален механизъм за сътрудничество и оценка на напредъка в сферата на съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност. Мога да чета доста, доста такива неща за опресняване паметта, но това няма да помогне на никого. Защото когато Вие бяхте премиер и ставаше въпрос за Еврозоната като приоритет аз Ви казах лично, а мисля, че и в предаването „Референдум” го потвърдихме, че ГЕРБ като партия ще подкрепя всички Ваши действия за приемането на България в Еврозоната.

преди окончателното ни приемане в Шенгенското пространство, за да уговори срещи и с президента, за да може всички институции и би било прекрасно всички парламентарни групи да направите тази среща и подкрепите държавата за приемането в Шенгенското пространство. пространство. И повтарям, няколко пъти преди да изляза да отговарям на това питане разговарях с министъра - дали и какво е имал предвид, той е тук, за радост съвпаднаха питанията при нас становището ни е следното: българският народ заслужава, той е в Европейския съюз, бил и ще бъде в Европа. Ние подкрепяме нашите балкански партньори. В момента всички лидери

на категоричната подкрепа на България, така че да се ускори процеса. И аз се надявам, че тази година Хърватия ще бъде приета. Надявам се да стартира процесът за Сърбия, защото в противен случай се отварят едни дупки на Балканите, в които не важат правилата на Европейския съюз. Българският народ заслужава. Управниците са тези, които тогава не си свършиха работата. Ако тогава беше реформирана съдебната система, сега нямаше да има мониторингови доклади, нямаше да се налага да обясняваме всеки ден за проблемите в системата и нямаше Брюксел да ни сочи с пръст именно в тази в тази област. И като финал, и Брюксел, и Департаментът на Съединените щати, да не говорим за премиерите, които дойдоха в България – канцлерът на Германия, оцениха политическата воля и действията, които се правят, България да върви напред по пътя си в Европейския съюз в борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Не на последно място,

огромната част от дадените ни препоръки парламентът ги е минал на първо или второ четене и са приети вече като закони, така че за следващия мониторингов доклад да имаме абсолютно изпълнение по всички препоръки, които ни е дал Брюксел.

Благодаря Ви, господин председателю. Уважаеми господин министър-председател, това не е лична атака към вицепремиера Цветанов.

„Реших да дойда в София с комисаря Рен, именно за да ви внуша увереност и насърчение, да ви поздравя за напредъка, който вече е постигнат, и да ви насърча да продължите и да изминете последните километри” казва председателят на Европейската комисия на 17 май тук, в Народното събрание. И още: „Вече не става дума за дипломация, въпросът е какви конкретни стъпки са необходими, така че всичко да бъде наред на 1 януари 2007 още: „Всичко е във ваши ръце – казва комисарят Рен – на правителството, на парламента и на хората на България”. И последно, завършвам: „България и Румъния са достатъчно подготвени, за да отговорят на политическите, икономическите и критериите, свързани с достиженията на правото на Европейския съюз”. Това е заключение от мониторинговия доклад относно степента на готовност от 26 септември 2006

тъй като не допускам, че е злонамерено, но и непознаване на целия процес и съответно на усилията, полагани от България, българските институции и от гражданите на България? не мислите ли, че чрез подобни изказвания се злепоставя и Европейската комисия, и съответни ключови фигури на Европейската комисия, свързани с процеса на присъединяване на България?

Нямаме спор с комисаря Рен като докладчик, че тогава българският народ е готов за влизане в Европейския съюз, защото той си е там. Ние сме една от най-старите нации, дали толкова много на Европа! Не виждам нищо от това, което казвате, да има смисъл и да допълни или да се противопостави на моето изказване. Точно обратното, Вие го подкрепяте. Въпросът е

и целта на питането ви е ние споделяме ли, че България не е готова за Европейския съюз. Отговорът е, че българският народ винаги е бил и ще бъде в Европейския съюз, а управниците, които са допускали своите грешки, народът ги е наказал. Защото, в противен случай, защо тези, които именно провеждаха политиката за присъединяване на България към Европейския съюз, защото вие дойдохте наготово, сега ги няма в парламента? Сега ги няма като партии в парламента, няма ги никъде. Защото не са правили добре това, което е трябвало да правят. Вие дойдохте наготово. Това, че Това, че са ме назначили, не само че тогава народът оцени това, което съм правил, минах и всичките стъпки по йерархията и то с избори,

от ГЕРБ.) Аз ви гарантирам и се надявам, че в изказването си вицепремиерът още веднъж ще потвърди не само моите думи. Ако грешно сме разбрани и някой се е почувствал обиден – български гражданин, дълбоко се извиняваме. Нито за момент обаче ние не сме поставяли под съмнение защо трябва да сме в Европейския съюз, а дали правилно и добре сте си свършили работата. В противен случай нямаше във всеки доклад да ни сочат с пръст за съдебната система, за корупцията, за организираната престъпност и за всичко останало. Нека останем с взаимно уважение по важните теми. Както винаги, ние сме ви подкрепяли.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа народни представители! Честно казано, очаквах много по-ясно разграничаване, господин Борисов, от позицията, която цитира вицепремиерът Цветанов.

И още до 2000 г. трябваше да се редят на огромни опашки, за да получат виза. Когато говорим кой каква работа е свършил, си спомням за първата си среща с председателя на Европейската комисия, когато през август 2005 г. той каза ясно: „Вие сте поели много ангажименти, тежки ангажименти за изпълнение на критериите за членство и не сте свършили достатъчно работа”. И не е вярно, господин премиер, че сме дошли наготово. Трябваше да се наваксва огромна несвършена работа. Само парламентът за една година и два месеца прие 140 законодателни акта, пряко свързани с изпълнението на европейските критерии, само в законодателната част. Трябваше да се свърши много работа. Ако говорим за тези, които са договаряли условията за членството, това не беше Коалиция за България и БСП, а беше партията,